Hvala, potpredsedniče Orliću.Evo, danas su predstavnici Vlade u ovom uvaženom domu sa zakonskim predlozima koji su pred nama, sedam tačaka, čini mi se, i uglavnom se tiču benefita koje običan čovek, radnik u Srbiji može imati. Kada kažem to običan, valjda shvatate da govorim pod navodnim znacima, jer da postoje obični i neobični ljudi u ovoj zemlji. Svi smo potpuno jednaki i pred Bogom i pred ljudima.Dok mi skupa sa predstavnicima Vlade govorimo o ovim zakonskim predlozima, razmatrajući šta bi to možda još bolje moglo biti, što bi svakog čoveka u Srbiji, pa i samu Srbiju, guralo napred i u nekakav uspeh, s druge strane morate imati u vidu da vam uspeh neće lako oprostiti oni koji ne misle dobro ovoj zemlji.Govoriti danas o onome što je Vlada poslala pred ovaj uvaženi dom, a ne osvrnuti se na događaje koji su aktuelni poslednjih dana u Srbiji, bilo bi nepotpuno, da ne kažem i neodgovorno, jer ono što radimo i mi danas ovde i Vlada, prvenstveno predsednik koji je na čelu politika koje se danas sprovode u Srbiji, je usko povezano sa onim što se dešava na ulicama.Sve ono dobro što radi i politika koju predvodi predsednik ne oprašta se na ulicama od strane onih koji ne misle dobro državi i narodu.Naime, gledajući upravo ove događaje poslednjih dana u Srbiji, postaje kristalno jasno da je cilj zaustaviti i Srbiju, ali zaustaviti i naš narod na Balkanu i te dve stvari su usko povezane, jer bez uspešne i jake Srbije nema ni uspešnog, ni jakog našeg naroda na Balkanu, gde god on danas živeo.Naime, oni koji se danas trude urušiti ugled Srbije i naneti štetu Srbiji i našem narodu nalaze se u nekim centrima moći koji su van granica države države Srbije, ali najveća tragedija u svemu ovome nije ni samo to, nego činjenica da najvernije saveznike u tom svom poslu imaju danas ovde u Beogradu, u sedištu srpske državnosti, u centru u kome svaki naš čovek, bilo da živi u granicama ove zemlje ili u regionu, gleda.Svaki čovek u regionu gleda danas u Beograd, u Srbiju, u događaje u njoj. Zato, poštovane kolege, da se zaključiti da je sve ovo i te kako povezano, počevši od ovih zakona, pa do događaja koji se dešavaju u Srbiji i do posledica koje iz svega toga ima naš narod u regionu. Evo vam samo nekih argumenata.Dok u Srbiji imate ljude koji vode nekakve rušilačke pohode na sve ono što je dobro u Srbiji, čitavo oduševljenje i medijska podrška takvim događajima dolazi iz medijskih centara u Sarajevu, u Zagrebu, u Prištini, a neretko i u Podgorici.Ono što je upadljivo je i podrška javnih ličnosti iz Hrvatske i njihova neutoljiva želja da se priključe tom rušilačkom pohodu u Srbiji. Poslednji u nizu je Darko Rundek iz Zagreba, koji je izrazio želju da se priključi ovim stvarima u Beogradu.Hajde da vidimo ko su ljudi koji danas vode te rušilačke pohode u Srbiji. Marinika Tepić, žena dugogodišnji politički radnik, koja je u celom svom političkom delovanju proteklih nekoliko godina, ničim izazvana, imala jednu čudnu potrebu da pokaže i da kaže da nije pripadnik srpskog naroda. Ne znamo ni zašto je to bilo potrebno, ali smo svi bili svedoci i u proteklom sazivu, a i ja lično. U moje uši sam čuo nekoliko puta njeno naglašavanje činjenice da nije neko ko pripada redu srpskog naroda. Naravno, to je ne čini ni manje važnom, ni više superiornom.Imala je, takođe, potrebu, i to je dokumentovano i ostaje zauvek u ovome uvaženom domu, da je imala želju i nameru da taj srpski narod, kome ona ne pripada, proglasi genocidnim.Pošto genocidnim.Pošto dolazim iz Vojvodine, iz severne srpske pokrajine, jedan od vođa tih rušilačkih pohoda u Vojvodini, najznačajnijih u Novom Sadu, je nekakav Brajan Brković, čovek sa Cetinja, unuk Jevrema Brkovića, jednog od najviđenijih crnogorskih fašista i jednog od najviđenijih protivnika srpskog identiteta u Crnoj Gori.Kada Gori.Kada sve ovo sagledate, postavljate pitanje, drage kolege, i vi i ja mislim svaki građanin u ovoj zemlji – da li mi, da li neko od naših najbližih srodnika može da ode na Cetinje i krene u nekakve rušilačke pohode i u direktne napade na državu Crnu Goru. Pitanje je da li možete i da odete na Cetinje uopšte, a ne da radite takve stvari. Danas je glavni vođa i protagonista proteklih događaja u Srbiji, kada je u pitanju njen sever, upravo taj Brajan Brković, čovek sa Cetinja, unuk Jevrema Brkovića.Taman kada pomislite da je tu kraj, ne nije. Nije pošteđena ni Srpska pravoslavna crkva. Za napade na nju je zadužen Mlađan Đorđević, za napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i na patrijarha Porfirija kao njenog čelnog čoveka, a Mlađan Đorđević je, gle čuda, kum Dragana

činjenica, da podršku ovakvim politikama daju i pojedini političari iz dela Međunarodne zajednice i dela EU, poput Viole fon Kramon, koja je takođe jedan u nizu od lobista za nezavisnost Kosova i Metohije, jedan u nizu od lobista za ukidanje Republike Srpske i jedan od onih političara iz Međunarodne zajednice koja ima za cilj u svom političkom delovanju ugušiti srpski identitet u Crnoj Gori.Ako sve ovo sagledate, ja mislim da stvari postaju kristalno jasne. Ne radi se poslednjih dana ni o kakvom protestu ekologa. Ne, cilj je srušiti predsednika države Aleksandra Vučića, napraviti nestabilnost u Srbiji, a onda, samim tim, lakše završiti ove poslove o kojima sam na početku govorio, lakše završiti sa samoproklamovanom nezavisnošću Kosova i Metohije, lakše završiti sa ukidanjem Republike Srpske i mnogo lakše završiti sa gušenjem srpskog identiteta u Crnoj Gori,

episkopije, odnosno eparhije u Nemačkoj potpuno autonomne. I čak ni ne boli to od nje, ni ne čudi kada je u pitanju Viola fon Kramon, to smo negde i očekivali, i njoj slični, ne čudi to kada je u pitanju ni ovaj deo političara o kojima sam govorio u Srbiji, ali čudi kada na to ćuti tamošnji episkop Grigorije Durić, kada tamošnji episkop za neprijatelje crkve i države, nalazi ljude koji se bore za Srbiju i srpski narod na Balkanu, a na takve konstatacije evropskih političara uporno ćuti. To je ono što danas boli i Srbiju i srpski narod.Nekako, ovih dana je ulazila u završnu fazu 1915. godine „Mojkovačka operacija“, o njoj su ispevane mnoge pesme, pa je jedan stih iz te epske pesme koja opisuje Mojkovačku bitku, glasio - Ali su se prevarili ljuto, sve to može biti i obrnuto.E, pa, prevarili su se ljuto i ovaj put su se prevarili ljuto i Viola i Marinika i Brajan Brković sa Cetinja i Mlađan Đorđević i Đilas i samozvani i samoproklamovani ekolozi, prevarili su se. Niti će narod u Srbiji dopustiti ono što oni žele, niti će srpski predsednik i SNS podleći političkim pritiscima koji dolaze sa ulice. Priliku ćemo im pružiti uskoro. Veoma brzo će april mesec. To je jedini način da ostvare svoje političke ciljeve. A, narod sve vrlo dobro vidi.Zašto sam vam sve ovo rekao? Pa, da bih svakako pokazao tu vezu između zakonskih predloga koji su danas pred nama i povezanost između onoga što radi Vlada i, evo, predstavnici koji su tu danas sa nama, i povezanost između onoga što radi predsednik, povezanost između uspeha ka kojem danas teži Srbija i srpski narod i onoga što se dešava na ulicama Srbije u proteklim danima. Upravo zato cela ova priča.Vi, uvažena ministarka, dok god sledite te politike koje sprovodi i na čijem čelu stoji današnji predsednik, nemojte da sumnjate da ćete imati i za ovaj zakon podršku u ovom uvaženom domu, ali i za neke druge zakonske predloge koji jesu i donose benefit svakom našem građaninu, o kojima ste vi govorili na samom uvodnom izlaganju.Toliko od mene. Hvala. ima dr Vesna Ivković. **Vesna Ivković** Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicama, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima pokrajine i jedinice lokalne samouprave, izmenama Zakona o zaposlenim u javnim službama, izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama utvrđuje se novi rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnog zakona kojima se utvrđuju plate, naknade plata i drugih primanja u svim delovima javnog sektora, po modelu platnih razreda.Moja

smo već kod plata u javnom sektoru, moram podsetiti građane na pomoć države privredi, zaposlenima u zdravstvu, penzionerima i ostalim građanima. Sve je to omogućila fleksibilnost ekonomskog sistema Republike Srbije.S

dolazim iz zdravstvenog sektora koji je podneo najveći teret ove pandemije, pohvalila bih povećanje plata u istom. Da li je to dovoljno? Ne, nije, ali je mnogo, mnogo više nego ranijih godina.Isto tako, iskoristila bih priliku i pitala Vladu da li se razmišlja da se i zaposlenima u zdravstvenom sektoru omogući kupovina stanova po povoljnim uslovima, kao i da im se da status službenih lica?Vratiću se na zakon. Država je najveći poslodavac i zato je veoma važan ovaj set zakona o kojima danas raspravljamo.Isto tako, ako hoćemo najkvalitetnije kadrove i stručne ljude u državnoj, pokrajinskog i lokalnoj administraciji, prave ljude na pravim mestima, onda nam je jako bitan i potreban pravedan način vrednovanja njihovog rada.Razlog za donošenje zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene sistemskog zakona, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknada plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora.Sistemski zakon je usvojen 2015. godine. Kako je u proteklih šest godina došlo do promene fiskalne politike i kroz proces fiskalne i ekonomske konsolidacije, stvoreni su uslovi za rast plata u javnom sektoru, kao i nagrađivanje prema rezultatima rada. To je dodatni razlog za sprovođenje dodatnih analiza, a kako stoji u obrazloženju, jedan od razloga za sporiju reformu platnog sistema. Jedan od tehnoloških razloga je postojeći informacioni sistem za obračun plata, koji zbog ograničenih performansi nema kapacitete za sprovođenje sveobuhvatne finansijske analize primenjivosti novog modela obračuna plata.Implementacija centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru omogućiće obračun zarada kroz sistem sa automatskom obradom podataka uz precizno planiranje, upravljanje i kontrolu izvršenja budžeta namenjenog zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Objedinjavanje svih podataka predstavljaće kvalitetniju osnovu za projekciju novog platnog sistema, odnosno obračun plata po modelu platnih razreda za sve delove javnog sektora.Ovaj informacioni sistem sadržaće u sebi podatke o platama i elementima plata preko 450.000 zaposlenih u javnom sektoru, obračunske podatke o njihovom prisustvu na radu i zaradama, kao i veliki broj operativnih budžetskih podataka Republike Srbije.Potpuna implementacija sistema za obračun plata u javnom sektoru planirana je da se sprovede do 2024. godine i zato se predlaže odlaganje stupanja na snagu zakona i reforme plata do 2025. godine kako bi se ovaj zakon uredio temeljito, sveobuhvatno i odgovorno.Ovim zakonom dobiće se popis, tačnije katalog svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovo vrednovanje i dodeljivanje iste osnovne plate za svako radno mesto iste vrednosti. Na taj način uvešće se red u javnu upravu da se ne bi dešavalo, uz uvažavanje svakog radnog mesta, da u nekim javnim službama kafe kuvarica ili vozač imaju veću platu od lekara. Tako bi bila ispravljena dugogodišnja nepravda kod obavljanja istih ili sličnih poslova koje prati velika razlika u platama.To bi značilo da se jednim zakonskim aktom regulišu primanja svih državnih službenika i nameštenika, čistačica, direktora javnih agencija, nosilaca sudske, izvršne i zakonodavne vlasti, kao i svih drugih zaposlenih u ovom sektoru. Ukratko, poslovi bi se nalazili u tzv. katalogu radnih mesta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da bi se u svakom trenutku pratili koeficijenti za sve zaposlene na svim nivoima vlasti.Primera vlasti.Primera radi, službenici koji rade na istim poslovima u bilo kom delu javnog sektora i na svim nivoima vlasti imali bi istu polaznu platu. Zakon predviđa da se sve plate računaju tako što se jedinstvena osnovica množi sa koeficijentom za određeni platni razred u koje su raspoređena sva radna mesta u javnom sektoru.Da zaključim. S obzirom da je Republika Srbija postala ekonomski stabilna zemlja, došlo je vreme da se posvetimo socijalno pravednijem sistemu raspodele plata u javnom sektoru koji mora biti stručan, funkcionalan i sposoban da nosi realizaciju razvojnih i drugih sektorskih politika.Kako je SPS socijalno odgovorna partija u danu za glasanje podržaćemo ovaj set zakona. Zahvaljujem. Amela Lukač Zoranić. **Amela Lukač Zoranić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko Obradović, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi saradnici Ministarstva i poštovani građani Republike Srbije, pre nego što se osvrnem na predlog seta zakona o zaposlenim u javnim sektorima, želela bih da se osvrnem na ono što je moj kolega, dr Jahja Fehratović, jutros u svom postavljanju pitanja istakao i postaviti još jedno pitanje koje se bitno odnosi na našu državu, na sve rukovodeće organe u našoj državi.Naime, želim da se jasno zauzme stav i da ne postoji odnos između margine i centra na način da su marginalizovani gradovi, u ovom slučaju, u Sandžaku. Oni su na strani, u suštini, u odnosu na sam centar države i da odnos prema kriminalcima i prema ljudima koji ugrožavaju stabilnost, ne samo države, već i svih građana u Republici Srbiji, posebno u ovom slučaju narodnog poslanika, kolege mog, dr Jahje Fehratovića, da budu procesuirani i da se ljudska prava zaštite kao i da prava svakog pojedinca u našoj državi budu ispoštovana u što želim da država pokaže jeste da ne postoje građani drugog reda, da vladavina prava jeste stub naše države i da je samim tim pravda neupitna. neupitna. Stoga bih zamolila nadležne organe da ne zakasne u procesuiranju, da se ne desi ponovo još jedan slučaj, nemili događaj, kao što je to bio slučaj ubistva novinara Edina Hamidovića koji je ovog leta mučki ubijen ubijen na sred ulice u centru grada Sjenice.Sada ću se osvrnuti na ono što je u svom uvodnom izlaganju istakla i sama ministarka Obradović, a to je da katalog radnih mesta na kome će se aktivno raditi, odnosno povezivanje radnih mesta i kataloga je veoma važno. Imaćemo jasan uvid u broj zaposlenih u javnom sektoru, kao i o njihovim primanjima. Znači, to je od posebnog značaja, pogotovo u manjim samoupravama, kako ranije i neko od kolega o tome govorio, gde ćemo tačno znati za koliko poslova će nam biti potrebno ljudi da obavljaju svoje poslove.Takođe, kada je pitanju povezivanje informacionog sistema sa katalogom radnih mesta u javnom sektoru sa podacima o broju zaposlenih, implementacija centralnog informacionog sistema za obračun zarada je nužna u ovom digitalizovanom svetu, jer ćemo na taj način imati, kao što rekoh, apsolutno jasan uvid u samu implementaciju celokupnog reformskog procesa javne uprave koji je otpočeo 2013. godine. Trebao je biti okončan do 2022. godine, ali obzirom da je reforma sistema plata strateška aktivnost i da će se primenjivati od 2025. godine, podržavamo činjenicu održivosti u isplatama plata i svih davanja.Istakla davanja.Istakla bih na kraju da je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru jasan. Osnovica koju utvrđuje Socio-ekonomski savet mora biti ista u celom javnom sektoru. Trenutno stanje je takvo da su neki sektori pretplaćeni, dok su drugi nedovoljno plaćeni, kao što je to slučaj sa zdravstvom. Zbog toga podržavamo povećanje plata u sektoru zdravstva i smatramo da je jako važno da celokupni sistem isplata bude održiv i da samim tim povećanje plata bude implementirano onog momenta kada je država u stanju da sve zarade isplaćuje i da rast beleži na jedan adekvatan način. Zahvaljujem. Hvala vama.Reč ima Dušan Marić. da je odlaganje početka primene novog načina obračuna zarada kod zaposlenih u javnom sektoru neminovnost, kao posledica objektivnih okolnosti. Mi danas, odnosno sutra u danu za glasanje treba da izglasamo zakone koje Vlada predlaže.Ja ću danas govoriti o nekim anomalijama u politici zapošljavanja u javnom sektoru, a osvrnuću se i na ovaj najnoviji pokušaj DOS-ovske opozicije da preko ulice osvoji vlast u Srbiji.U vreme kada je donesena Odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru je bila opravdana,

U toj lavini je na državne jasle, na izmišljena radna mesta, zaposleno nekoliko desetina hiljada novih državnih službenika.Međutim, sama Uredba Vlade Srbije o zabrani zapošljavanja, ograničavanju broja zaposlenih ima neke manjkavosti. Te manjkavosti je trebalo otkloniti. Međutim, to za osam godina nije učinjeno. Praktično, Uredbom Vlade Republike Srbije o, da je tako naslovim, zabrani zapošljavanja nagrađene su one opštine koje su se nedomaćinski ponašale prema narodnom novcu, prema Republici Srbiji, a kažnjene su one opštine koje su poslovale domaćinski, koje su štedele narodne pare i koje nisu imale višak zaposlenih.Primera ima mnogo i ja ću navesti samo tri primera. U vreme stupanja na snagu zabrane grad Niš je imao 2.500 zaposlenih više nego što je to bilo potrebno. Znači, u gradskoj upravi, opštinskim uprava, u javnim preduzećima i ustanovama. Prvo su zapošljavali socijalisti, posle njih su zapošljavali

li su u proteklih osam godina grad Niš, Leskovac ili bilo koji drugi grad, bilo koja druga opština koja je imala višak zaposlenih, snosili bilo kakve posledice? Nisu snosili nikakve posledice. Naprotiv, sve ovo vreme imaju korist od svoje neodgovorne politike – imaju višak zaposlenih, jedni radnici, službenici odlaze u penziju, jedni odlaze na bolja radna mesta, ali oni sve ovo vreme ne kubure sa nedostatkom službenika.Na drugoj strani imamo opštine koje su u vreme donošenja ove zabrane imale manjak zaposlenih. Jedna od tih opština je opština iz koje dolazim, Velika Plana.U vreme stupanja na snagu te zabrane, mislim da je to bilo 2013. godine, mi smo zahvaljujući domaćinskom ponašanju, zahvaljujući domaćinskom vođenju opštine imali 30 zaposlenih manje nego što nam je to bilo dozvoljeno. I mi sve ove godine, svih ovih osam godina kuburimo sa manjkom zaposlenih. Narodski rečeno, krpimo se.U ovom trenutku opština ima jednog portira. On nam je i portir i noćni čuvar i kovid redar. Imamo dve čistačice. U odeljenju za društvene delatnosti nedostaje nam najmanje 30 službenika sa visokom stručnom spremom. U opštini koja ima 40.000 stanovnika, imamo jednog komunalnog inspektora, a pre sedam, osam godina imali smo ih šest.Opštine koje su se odgovorno ponašale prema budžetu su na neki način kažnjene i odredbama koje se odnose na broj radnika, službenika koji se mogu primiti na određeno radno vreme, na određeno.Član 1. stav 2. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje iz 2013. godine kaže ukupan broj zaposlenih na određeno vreme ne može da bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika na neodređeno vreme.Šta to znači? To znači da je opštinama koje su imale višak zaposlenih dozvoljeno da imaju ista prava kao one opštine koje su imale manjak zaposlenih.Što u praksi znači? U praksi to znači da je opština koja je imala, recimo 300 zaposlenih, od toga 70 viška, 70 partijskih aktivista Demokratske stranke, G 17, Demokratske stranke Srbije itd, itd, toj opštini je dato pravo da zaposli još 30 službenika na određeno vreme i praktično da ima 100 službenika više nego što je to potrebno

Ista ta lica u gradovima imaju koeficijent 13,5, u Beogradu je on čak 18. Viši saradnik u opštinama ima koeficijent 8,20, u gradovima 12,30 u Beogradu 16,40. Znači viši saradnik u gradovima 50% ,ne baš 50% ali približno toliko veću platu nego viši saradnik u opštinama, a radi praktično isti ili sličan posao.Neko kaže čuo sam to objašnjenje, kažu, u gradovima je veći obim posla. Jeste obim posla veći ali je i broj izvršilaca veći. Posao komunalnog inspektora u Smederevu, koji nema gradske opštine je isti kao komunalnog inspektora u Velikoj Plani, on prima drastično veću platu. Posao čistačice u Velikoj Plani isti je kao posao čistačice u Kragujevcu, Subotici, Leskovcu a ona prima daleko nižu platu. Pravnik u Centru za socijalni rad u Velikoj Plani prima platu oko 60.000 dinara. Njegov kolega koga lično poznaje u Centru za socijalni rad u Starom Gradu u Beogradu prima više od 100.000 dinara.Razlika dinara.Razlika u platama u privredi između unutrašnjosti, između gradskih centara i Beograda je takođe drastična. Zahvaljujući tome imamo situaciju da nam se Srbija prazni, da imamo desetine i stotine sela u kojima ima vrlo malo stanovnika. Znači, ako hoćemo da sačuvamo Srbiju, da delovi Srbije ne budu prazni, onda se ova politika plata u javnom sektoru mora promeniti. Mora se uskladiti tako da matičar u Crnoj Travi, Surdulici ili Bajinoj Bašti ima istu platu kao matičar u Subotici, matičar na Vračaru ili matičar u Zemunu.Po zvaničnim podacima za septembar 2021. godine prosečna plata u Srbiji je 65.000 dinara. Prosečna neto zarada u javnom sektoru je 72.235 dinara i ovo su podaci za svaku pohvalu. Ovo su podaci kojima sadašnje rukovodstvo Srbije može da se pohvali, predsednik Republike i Vlada Srbije.Međutim, zahvaljujući ovim nakaradnim koeficijentima, u opštini Velika Plana koja ima 100 zaposlenih na neodređeno, samo tri službenika imaju veću platu od republičkog proseka. Prosečna plata, neto zarada 97 plus tri, znači 100 zaposlenih u opštini Velika Plana je 47.635 dinara, 24.600 dinara manje od republičkog proseka, u procentima to je 34%. Minimalna plata u Srbiji u novembru je iznosila 32.371 dinar, čak 27 zaposlenih u opštinskoj upravi u Velikoj Plani ne može da dobaci do te plate pa im se mora doplaćivati da bi primili minimalac. To je 27% zaposlenih.Mislim da je to nedopustivo i mislim da nijedna Vlada Srbije u poslednjih 50 godina, to je žalosno, nije položila ovaj ispit. Jeste bila teška situacija u vreme kada su ovom zemljom vladale DS i DOS-ovske stranke pa nije bilo para. Jeste da mi neke stvari menjamo na bolje, ali nije domaćinski da država nagrađuje one opštine koje ne štede državni novac, a da kažnjava one opštine koje posluju domaćinski.Sada da kažem nekoliko reči o postavljanju blokada širom Srbije. Svakom ko razmišlja svojom glavom je jasno da je u pitanju klasični primer nasilja i terora manjine nad većinom. Niko nema pravo da građanima Srbije ograničava slobodu kretanja. Ja sam ubeđen da većina građana Srbije u tim blokadama, u tim protestima učestvuje čiste duše, u uverenju da rade jednu korisnu stvar, da se bore za zdraviju prirodu Srbije, da se bore za zdraviju životnu sredinu i da se bore za neke srpske i državne interese.Međutim, isto tako sam ubeđen da kolovođe tih protesta, inspiratori tih protesta na umu imaju nešto drugo. Njima je cilj da u Srbiji izazovu sukobe, da stvore kritičnu masu i da pokušaju po ko zna koji put da naprave neku reprizu 5. oktobra. Svako ima pravo da sanja. Ima pravo i opozicija da podsetim građane Srbije i vas poštovane kolege na neke posledice 5. oktobra. Kada sam razmišljao o ovome, pokušao sam da se setim jedne dobre stvari koju je 5. oktobar doneo Srbiji. Stvarno nisam mogao da se setim nijedne. Zapaljena je Skupština Srbije. Tog dana sam bio pred Skupštinom Srbije kao novinar „Srpskog oslobođenja“. Znate gde je izbio požar? Vrlo zanimljivo? U prostoriji u kojoj se nalazio izborni materijal. Srbija je tako postala prva zemlja posle nacističke Nemačke u kojoj je zapaljen parlament. Parlament su zapalili oni koji su Miloševića rušili optužujući ga da je fašista, da je Hitler i da je diktator. Iste te optužbe sada čujemo na račun Aleksandra Vučića.Kao što znate, zapaljena je televizija. Osvojena je na silu stanica policija Stari grad. Policajci su razoružani, neki od njih su poskidani u donji veš. Iz stanice policije je opljačkano 400, nepravilno nepravilno je reći opljačkano, izneseno, znači, organizovano, izneto 400 komada oružja, među njima je bilo čak i puškomitraljeza. To oružje je podeljeno pripadnicima Zemunskog klana i ostalim saradnicima dosovske opozicije u izvođenju tog državnog udara i tim oružjem u sledećih nekoliko godina u Srbiji izvršeno više od 50 ubistava.Sprovedena je pljačkaška privatizacija u kojoj više od 400.000 ljudi sa svojih radnih mesta, na tim radnim mestima plate nisu bog zna kakve, ali bolje ikakve nego nikakve. Znači, 400.000 ljudi je sa svojih radnih mesta izbačeno na ulicu. Vojska Jugoslavije je skoro uništena. Svi viši oficiri koji su komandovali junačkom odbranom Srbije od agresije terorista iz NATO pakta i šiptarskih terorista su penzionisani.

druge vrste naoružanja. Išli su dotle u uništavanju Vojske Jugoslavije da su rasformirali dve najbolje elitne jedinice, 63 padobransku i 72 specijalnu brigadu Vojsku Jugoslavije.Na kraju svi predsednici, praktično svi predsednici u Srbiji, u Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj Krajini su izručeni Haškom tribunalu, a kruna tog ponižavanja Srbije, ponižavanja srpskog naroda bilo je izručenje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu na Vidovdan najveći srpski nacionalni praznik.Dakle, dame i gospodo ovo što se događa na ulicama Beograda, na ulicama drugih gradova Srbije nije ništa drugo nego klasični pokušaj izvođenja tzv. narandžaste revolucije. Takvih pokušaja smo poslednjih godina imali više puta, više puta smo imali nasrtaje na zgradu predsedništva, više puta smo imali pokušaj upada u zgradu državne televizije, upada u zgradu Skupštine Srbije.Nesrećni narod svoju vlast bira na ulici, bira je međusobni sukobima, pa i potezanjem oružja. Kako to izgleda videli smo i u Srbiji 5. oktobra. Mogli smo da se uverimo na primerima Ukrajine, na primeru Libana, na primeru Libije, na primeru Alžira, na primeru Jemena i niza drugih arapskih zemalja. Srećni i pametni narodi svoju vlast biraju biraju na izborima, sa olovkom u rukama, probude se ujutru, odu na biračka mesta, glasaju, zaokruže za onoga čiju politiku podržavaju i uveče pozdrave rezultate izbora.Izbori izbora.Izbori su u Srbiji zakazani, biće zakazani, najavljeni su za 3. april. Sva opozicija je najavila da će učestvovati na izborima. Do izbora je ostalo 100 dana. Postavlja se pitanje zašto ne mogu da se strpe, zašto ne mogu da sačekaju tih 100 dana, pa da vide sud naroda? Postoji samo jedan logičan i normalan odgovor. Oni ne žele da čekaju izbore u ovakvom stanju zato što znaju da na izborima nemaju šta da traže, zato što znaju da će građani Srbije ponovo ogromnom većinom glasati za SNS i Aleksandra Vučića.Bez obzira na sve naše mane, a nije ih malo, bez obzira na sve naše greške, a nije ih malo, bez obzira na sve afere čiji smo akteri, a nije ih malo, i neke od njih nam ne služe na čast, činjenica koju ne može niko osporiti jeste da je Srbija pod vođstvom SNS i Aleksandra Vučića doživela jedan snažan ekonomski i nacionalni napredak i oporavak. Hvala vam. Hvala.Reč ima ministarka Marija Obradović. zarade zaposlenih u Republici Srbiji, jer niste iskoristili baš neke najsrećnije primere, pa sam htela da se javim da to prokomentarišem.Sa druge strane sada me je podstakla ova poslednja vaša rečenica, gde se pitate zašto oni ne mogu da sačekaju aprilske izbore pa da tada kroz institucije dođu na vlast, pa rekoste bilo je afere, pa bilo je mana, pa bilo je svega. Verujem da ste vi onako iz srca govorili. Ne bih ja rekla baš da je bilo toliko afera, nismo svi savršeni u vladajućoj većini, svakako ne.Moram vam reći da taj vaš utisak da je bilo i afera i da ima mana i da ima promašaja, ja bih to potkrepila još jednim dodatkom, verujem da je to vaš lični osećaj, ali ima ljudi u Srbiji koji misle slično vama. Ja sam se zato sada javila da kažem da ste i vi podlegli utisku medija, različitih portala, televizija, svih vrsta medija, svih kanala medijskih kroz koje, ja bih rekla, kroz koje se vrši jedno trovanje javnosti, žargonski rečeno.Sve što je urađeno dobro sa naše strane, vladajuće većine, nekako gubi se u daljini, a najmanja mrvica koja je nepravilna ili može biti negativno ocenjena gleda se kroz mikroskop i uveličava milionima puta. Ne opravdavam nikoga među nama ko je učinio nešto što nije u redu, i ko treba da snosi odgovornost za sve loše poteze, ali želim samo da pojačam sve ono dobro što smo uradili, jer nekako to se prenebregava. Evo i vi sada potvrđujete da se zaista slažete sa mnom, jer ne želim da ostane ta vaša rečenica po strani. Vi ste onako zaista, moj utisak, iskreno govorili kada ste i o zaradama govorili, ali moram vam reći da nekoliko primera nije baš bilo potpuno ispravno i sami ste se negde na pola ispravljali, da recimo vrednost koeficijenta ako je duplo veća, ne znači da neko ima duplo veću zaradu.Moram vam reći da zaista postoji velika razlika između primanja u opštinama, u gradovima, u gradu Beogradu kao treća kategorija, dakle, zaista postoje te i zbog toga smo i odavno razmišljali o reformi plata i krenuli u ozbiljnu pripremu reforme plata i to jeste jedini način da svi zaposleni u Republici Srbiji, u javnom sektoru budu zadovoljni. To je veoma teško, veoma komplikovan, dugoročni proces, vrlo kompleksan, koji zahteva ozbiljnu pripremu i na tome se godinama radi. Kada ljudi olako prokomentarišu i kažu jeste, ta reforma, o njoj se govorilo odavno, govorila je ministarka Kori Udovički, pa Ana Brnabić, pa Branko Ružić, pa sada i aktuelna ministarka.Ne treba olako govoriti o tome. Mnogo ozbiljnih dokumenata, mnogo teških dokumenata je pripremljeno, mnogo finansijskih analiza je urađeno, ali kroz ove godine okolnosti su nas terale da mi podižemo određene zarade. Tako da ona startna pozicija i one osnovice prema kojima smo i radili obračun i radili okvire celog sistema reforme plata, danas nije upotrebljiva.Iskreno, jedna od prvih promena zakona otkada sam postala ministar u oktobru 2020. godine je bila upravo izmena ovog zakona gde smo sa 2021. pomerili na 2022. godinu. To nisam uradila svojevoljno, to je urađeno u dogovoru sa Vladom Republike Srbije, u konsultacijama sa predsednikom države. Dakle, razgovarali smo o tome šta su naši planovi u narednih godinu dana iskreno i posvećeno verovali da ćemo u januaru 2022. godine moći da pristupimo reformi plate.U decembru 2020. godine još uvek nismo mogli da pretpostavimo, kao i niko u svetu, dakle ti nije nemoć srpske Vlade, niko u svetu nije mogao da pretpostavi da će kovid da se razvija u ovim granicama, da će ovoliki životi u svetu biti izgubljeni, da ćemo ove količine novca, ove sume novca potrošiti i ulagati u zdravstveni sistem, u nove bolnice, u respiratore, u lekove, u dalje jačanje zdravstvenog sistema. Jer, sve drugo smo ostavili po strani, zdravlje građana Srbije je na prvom mestu.Sva ulaganja koja govore do sada, ulaganjima Vlade Srbije i svim naporima koje ulaže i Vlada i predsednik Aleksandar Vučić, govore da to nama jeste prioritet. Ali, ako ste ozbiljni, ako ste roditeljski raspoloženi prema svojoj državi i prema građanima za koje zaista imate roditeljsku brigu, kada kažem roditeljska briga, mislim na onu najozbiljniju, najposvećeniju brigu o nečemu što vam je najdraže. E, ako imate tako ozbiljan državnički stav, vi onda morate da balansirate između onog što vam je život nametnuo kao prioritet, a to je zdravlje građana i održivost zdravstvenog sistema i sa druge strane ta ista ekonomija koju ne možemo da zapostavimo, jer ta ekonomija održavanje privrede ekonomije i te stabilnosti, će nam zapravo omogućiti da nam ovaj prioritet i ostane prioritet.Budemo li uslišili predloge poput totalnog zaključavanja, poput nekih drugih predloga koji su tražili da mi totalno isključimo jedan deo privrede i ekonomije, jer to nalaže zaštita, mi smo morali da balansiramo na svakodnevnom nivou donoseći odluke o tome da li je pametno nešto zatvoriti, na koji vremenski rok, da li zatvoriti vrata jednom delu privrede, ekonomije ili ne.Vrlo smo ozbiljno svakog dana razmišljali i zato sam sigurna da mi možda nismo bili dovoljno glasni ispred Kriznog štaba objašnjavajući šta se svakodnevno dešava. Ali, nekako, kako smo svakog dana u velikim i u donošenju ozbiljnih odluka, razmišljate o tome da javnost možda zna, ali očigledno smo grešili mi u Kriznom štabu koji svakodnevno nismo snimali sve svoje sastanke i konsultacije medicinskog i političkog dela Kriznog štaba.Nijedna odluka nije doneta slučajno, ozbiljno promišljanje, premijerka Brnabić svakodnevno u konsultacijama sa medicinskim delom kriznog štaba. suprotstavljenih stavova i nije bilo lako kao premijer Srbije i svakako kao predsednik države, Aleksandar Vučić, koji na kraju ima krovnu ulogu u rukovođenju ovom epidemijom, borbom protiv epidemije, epidemije, donositi odluke. Ali, tu pričam o onoj roditeljskoj odgovornosti, kada znate da je nešto bolno ali da to morate učiniti za one za za one za koje imate odgovornost.Ta ozbiljnost i posvećenost državničkom radu daje dugotrajno ovakve rezultate, pa zbog toga i nosimo ovakve dobre i pozitivne rezultate i u ekonomiji i retko visoke retko visoke ocene u sferi ekonomije dobijamo i od strane međunarodne zajednice, kako se ponašamo i kako vodimo naše društvo, na prvom mestu ekonomiju, tokom ovog teškog perioda borbe protiv kovida.Sa druge strane, spomenuh da će ta reforma rešiti onaj veliki problem o kojem se govori godinama, da za isti posao budete isto plaćeni. To je suština. Jer, mnogi od ljudi koji danas slušaju o reformi sistema plata možda su zaboravili taj osnovni princip - za isti posao imam istu platu u svakom delu Srbije. I to bi bila ta pravda o kojoj govorimo.Ja vam rekoh da smo planirali okvire reforme sistema plata od pre nekoliko godina, kada su plate bile drugačije. U međuvremenu, život nas je naterao da posebno zdravstvenim radnicima podignemo zarade, da im se zahvalimo za sve ono što su radili i da im damo jednu vrstu motiva da nastave u ovim teškim trenucima. Zbog toga je ceo sistem zdravstva totalno odmakao od one početne osnovice u kojoj smo planirali okvire reforme sistema plata.Zdravstvo je samo jedna od oblasti u kojoj vam kažem da smo se pomerili sa početne tačke i to nam je totalno poremetilo onu računicu na kojoj smo radili na početku, što ne znači da smo zaustavili ovaj proces.Ja spominjem i katalog radnih mesta - izuzetno ozbiljan i detaljan dokument na kome je radila cela Vlada Republike Srbije, svi organi. Zato to ne treba tako lako ostavljati po strani. Da neko ne misli da od decembra prošle godine do ovog decembra da ja, zajedno sa svojim saradnicima, nisam ništa radila. Izuzetno ozbiljan i posvećen rad.Neko je rekao da je vrlo važno da se negde zalaganje na radu posebno istakne i da se posebno vidi u zaradi. To jeste ono što treba posebno da se ceni. Ja sam prva u situaciji u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da nemam mogućnosti da dovoljno nagradim svoje zaposlene.U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ne postoji niko ko izlazi s posla u pola četiri, zato što svi ostaju duže, jer nas ima nedovoljno da bismo obavili vrlo kompleksan posao kontrole organizacije rukovođenja državnom upravom i lokalnom samoupravom u Srbiji.Osim svog ličnog odnosa gde, nadam se, da primećuju svakodnevno koliko cenim njihovo zalaganje i tog nekog osećaja koji svi ti ljudi koji rade u ministarstvima imaju kao osećaj da rade važan državni posao, teško da mi možemo kroz ovu visinu državnih zarada kada radite u državnoj upravi da se tim ljudima zahvalimo. Njih nosi neki viši cilj, neki viši motiv. I to je ono što nikad ne možete da tim ljudima vratite, osim tog osećaja i da oni znaju da u sredini u kojoj rade se to i ceni, da je to atmosfera u kojoj se to ceni. To su one stvari koje mi moramo da cenimo u društvu. I vi ste spomenuli različite vrste zapošljavanja, pa je neko danas spomenuo stranačko zapošljavanje, je li bilo, je li sad, šta će biti ubuduće.Kada neko traži da pomognem prilikom zapošljavanja i kad kažem da baš u državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi ima slobodnih mesta, teško je da pravnik sa iskustvom dođe da radi za 45 hiljada dinara. Teško je. Jer, danas mladi ljudi neće ni u kafiću, gde se ne traži specijalno obrazovanje, neće da rade konobarske konobarske poslove za tu zaradu od 45 hiljada.Apsolutno sam svesna, poput vas, samo kažem, možda je bilo nekoliko ne baš najsrećnijih primera u vašem izlaganju, da mi moramo mnogo više da ulažemo upravo u državne službenike, u nameštenike. Nije ni samo zarada jedini osnov zbog čega obavljate neki posao.Ministri u Vladi Republike Srbije

Ali, znate kako, ja nisam na ovom mestu, niti ni jedan član Vlade, da bih imala visoku platu, nego da odradim vrlo ozbiljan i posvećen posao na koji ću, nadam se, radim u tom smeru, biti ponosna, kao i svi oni koji su mi pomagali u tome da što bolje odradimo ovaj posao.Tako da mi jesmo danas otvorili jednu značajnu temu, koliko nam je važna reforma sistema plata, koliko treba svi da podržimo tu priču, koliko treba da budemo strpljivi pri sada prilagođavanju i da u narednom periodu, do 2025. godine, zaista sve bude spremno i da u januaru 2025. godine krenemo sa primenom tog novog načina, reforme sistema plata, obračuna. Ali, u međuvremenu, nećemo stajati. Radićemo dalje i pripremati dodatna dokumenta i novi informacioni sistem koji treba 2024. godine već da bude u mogućnosti da prikuplja podatke sa terena. Jer, da biste vi sproveli tu reformu, morate da imate prave indikatore sa terena, da zaista znamo da li ta reforma sistema plata neće da kazni onoga ko u ovom trenutku za isti posao, jedan čovek prima 45 hiljada u jednom gradu a u drugom gradu 55 hoću li ja da zaustavim ovoga sa 55 hiljada za isti posao da čeka četiri godine da ga ovaj sa 45 hiljada stigne, ne smemo ni to da dozvolimo, a to bi bilo prema sadašnjim obračunima.Mi moramo da pazimo na svaki detalj, a na detalj ćemo moći da pazimo samo kada nam ovaj informacioni sistem, koji Ministarstvo finansija sada uvodi, bude dao prave i detaljne indikatore sa terena. Ova vrsta objašnjenja zapravo može da pomogne da ljudi razumeju da nije reč o neradu državnog aparata. To je nešto što me strašno uznemirava kada govorimo o zaposlenima u državnoj upravi, jer je to, da kažem žargonski, pljuvanje na hiljade, stotine hiljada ljudi koji rade u javnom sektoru. A nije lako i nije reč samo o zaradi, nego je često i reč o teškim uslovima rada u kojima ti ljudi ulažu nadljudske napore da zapravo održimo funkcionisanje i lokalnih samouprava i u organima autonomne pokrajine i državnih organa, dakle, kompletnog sistema državne uprave i lokalne samouprave.Hvala vam što ste me ovako pažljivo saslušali. Javiću se kasnije i biće, verujem, još mogućnosti da razgovaramo i o protestima koje ste spomenuli. Danas smo bili svedoci, možda ste u medijima ispratili jednu, ne mogu reći pres konferenciju. Ja ću vam reći, to je bio jedan džuboks želja gde su organizatori protesta koji su se u subotu dešavali, pa nam ponovo prete da će nam zagorčati život, verovatno bi bili srećniji da vide neku krvavu glavu, da čuju za neku žrtvu. To se neće dogoditi, To se neće dogoditi, jer smo svesni provokacija. Ozbiljni smo, odgovorni, spremni smo više nego što oni misle na sve provokacije.Tako malo sam ispratila koliko je ljudi pratilo tu pres konferenciju. Vi je sada možete videti u medijima. Znate, kada neko najavi unapred da ima pres konferenciju i to reklamira putem interneta, portala i svega, a onda mu samo dođu dva novinara i tačno 40 ljudi na Jutjub kanalu je pratilo. Pa, neozbiljno je to, Savo, može to mnogo bolje, barem s obzirom na to koliko imaš prostora u opozicionim Đilasovim medijima. Može to mnogo bolje.Tako da, hoću da vam pokažem koja je snaga medija. Nešto se dešava, prati 40 ljudi na Jutjub kanalu. Pa, samo ja da pozovem svoje drugarice i sestre, pa će ih biti više od 40. Dakle, 40 ljudi na Jutjub kanalu i dva novinara, novinar N1 i novinar jednog nepoznatog portala, nije toliko ni ključan za javnost.Dakle, dovoljno je da vam dođe novinar N1 i da to prozuji svim portalima, svim medijima. E, pa sad pogledajte malo u medijima koliko ćete čuti za tu pres konferenciju Savinu, pa ćete onda videti koja je moć medija i kolika je moć N1 i tih novinara.Tako da, nije tačno da smo se mi obrušili na neku malu medijsku stanicu, malu medijsku kuću. Ozbiljno haraju, jer je mnogo novca uloženo u njih, jer se zna šta je moć medija, jer se zna šta znači kada udariš na nešto i želiš da govoriš ružno i o predsedniku Vučiću i o njegovim rezultatima rada i kad nekome lažno obećaš da ćeš srušiti Aleksandra Vučića. E, tu onda nema cene. Ali, o svemu ovome treba građani svakodnevno… Govoriću kasnije o tome.Kada kažu – niko im nije odgovarao na njihove zahteve za Zakon o referendumu, to je samo jedna u nizu laži koje su danas izgovorili. Detaljno smo i ovde u parlamentu sa vama pričali o Zakonu o referendumu, radićemo to i dalje. Samo mi je žao ljudi koji su na protestima, jedan mali broj ljudi koji zaista veruju u borbu, u ekološku borbu, i ima osnova i za ekološku borbu i za ozbiljniji rad u Srbiji, i po tome se vidi, prema našim ulaganjima, kroz Ministarstvo za zaštitu životne sredine, da smo svesni rizika koji nas očekuju i da smo svesni da treba da reagujemo, ali žao mi je

a koliko je tu bilo da vas sad malo nasmejem, ne znam da li je javnost čula, kažu da se protestanti popularno zovu „ekološki četnici“. Ne znam koliko „ekoloških četnika“ je bilo na terenu, a koliko je bilo iskrenih ekologa i ljudi koji su borci za ekološku sredinu. Sutra bih ja sa njima takođe izašla da se borimo za neke osnovne postulate, ako bude potrebe za tim, a ovi „ekološki četnici“, pa srećno borićemo se, da vidimo ko uspe više ljudi da ubedi u važnost svojih ideja. Hvala vam.

sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su veoma važni zakoni o kojima su moje koleginice i kolege vrlo dobro izanalizirali svaki pojedini detalj, posebno uvodnik naš, predstavnik naše poslaničke grupe, gospodin Dabić Đorđe.Dozvolite da ipak kažem, naglasim nekoliko rečenica, a to je da je reforma javnog sektora i javne uprave veoma važna i da su učinjeni krupni koraci u dosadašnjim reformama i do 2025. godine upravo će se otkloniti i ostali problemi u javnoj upravi, sektor i javna uprava moraju biti stručni, stručno obučeni i dostojni građana Republike Srbije. ovi zakoni će omogućiti da javni sektor, odnosno javna uprava bude savremena, moderna, sposobna da odgovori i procesu modernizacije, ubrzanom procesu modernizacije Republike Srbije koju sprovodi Vlada Republike Srbije i najveći broj građana Republike Srbije, a kako znate motor i simbol modernizacije Republike Srbije je naš predsednik Aleksandar Vučić.Dame i gospodo i uvaženi građani, dozvolite da kažem nekoliko rečenica o ovim demonstracijama i blokadama.

inače je lažov, dokazani još od 2000. godine. Oni su zajedno sa delom nevladinih organizacija i inostranim centrima moći pripremali više od tri godine ove ove demonstracije.Koji im je cilj bio? Cilj im je bio povući svoje poslanike iz Narodne skupštine Republike Srbije, bojkot izbora,

su to isto radili i 5. oktobra, i to oni ne kriju. Da ja ne bih pričao iz glave, njih ću da citiram.Dragan Đilas je već 2. decembra 2018. godine posle povratka iz jedne prekomorske zemlje, pogodite koje, sazvao Savez za Srbiju i izneo plan za rušenje institucija sistema i Aleksandra Vučića. Đilas je tada rekao, citirma:

citat.Poštovani građani Republike Srbije, evo vidite sam je „Điki mafija“ priznao da je izbacio iz Skupštine svoje poslanike kao mesto gde se vrši dijalog, zaustavio medije jer je on vlasnik medija u velikom delu, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju, i ona očekuje da će Aleksandar Vučić i SNS eksplodirati, a ne vodi računa o građanima Republike Srbije.Poštovani građani, obratite pažnju, njegov kolega,

„idemo na bojkot, posle bojkota izbora tražiti raspisivanje novih, te direktno okretanje vojske i policije na stranu demonstranata i protivnika režima, završen citat.

napuštanje poslanika iz Narodne skupštine Republike Srbije, onda bojkot izbora, pa onda demonstracije, pa krvoproliće. Pa, nije čudo što Nebojša Zelenović gleda na nekoliko metara, kako prebijaju prolaznika ulicama. Ti ljudi, poštovani građani, vi se dobro sećate, su to isto radili i 200. godine. To ne kažem samo ja ili ne pamtite samo vi, poštovani građani, to je potvrdio i šef kabineta Bila Klintona, Leon Peneta. On kaže da su tada DOS i nevladine organizacije i građanske organizacije, kao što je i danas, dobili 40 miliona evra kako bi se umešali u izbore u Srbiji 2000. godine. je tačno gospodine Đilasu bilo onda ono i ovo što ste rekli 2018. godine i ovo što sprovodite danas na ulici?Poštovani građani obratite pažnju, Džon Šifer,

Dakle, Džon Šifer, oficir CIA, šef ćelije za Srbiju je kasnije rekao, citiram – operacija u Srbiji 2000. godine, bila je uspešan slučaj mešanja u izbore. Završen citat.Poštovani građani, ovi ljudi, gospodin Tadić, gospodin Đilas, gospodin Jeremić, gospodin Veljo Ilić, gospodin Božo Prelević, gospodin Tadić, gospodin Zelenović stvorili, evo ja im to kažem, paravojne formacije, i paravojnim formacijama rušili vlast, institucije sistema u Srbiji 2000. godine.To ne kažem samo ja. Znate ko to još kaže? I Veljo Ilić. Nemojte biti šokirani, poštovani građani, Veljo Ilić je 9. oktobra 2000. godine kazao, citiram – osnovali smo tim mladih profesionalaca, paravojnih jedinica Jugoslovenske armije i mladih policajaca

koja je sarađivala sa susednim građanima. Završen citat.Da li znate gde je to dao intervju? Njujork Tajms, 9. oktobra gospodnje 2009. godine. Da li to pokušavaju i danas? Dabogme da pokušavaju i danas.Đilasov akademik prof. dr Dušan Teodorović, u narodu zvani glavotres, akademik. Zašto? Jer glavom trese stalno kad se spomene predsednik Vučić, od mržnje, je zagovornik blokada, već godinama.Bajni akademik je 28. jula 2021. godine kazao, obratite poštovani građani pažnju, citiram blokade svega, bojkot izbora, bojkot proizvodnje, bojkot firmi koje se reklamiraju na Pinku, Hepiju, bojkot kafića,

akademik zvani glavotres, bio je i protiv razgovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima, moralna gromada od akademika stalno zagovara nasilje.

Gle čuda, bajni akademik je podržao nasilje nad Nevenom Đurić narodnim poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srbije.O ne samo to,

zbog akademske, pedagoške javnosti, podnesite ostavku na predsednika Odbora za obrazovanje i vaspitanje, a nikad u životu niste slušali niti pedagogiju, niti didaktiku, niti bilo koju metodiku.Svakodnevno psuje Aleksandra Vučića, kako ste videli, najprizemnijim psovkama koje postoje u istoriji čovečanstva. Nikada u istoriji, poštovani građani Srbije, nije više napadnut pogrdnim imenima jedan vladar kao što je napadan Aleksandar Vučić, a ujedno ima najveću podršku građana Republike Srbije.Šta je radio ovaj akademik, Božo Prelević, Dragan Đilas i takozvana elita iz kruga dvojke? Ja ću samo delimično sad da vam kažem. Nemojte biti šokirani, sve su ovo Vesna Pešić i akademski građani govorili za predsednika, citiram: „Predsednik je kreveljko, predsednik je idiot, picousti, bednik, fukara, mamlaz, muljator, džiberko“, što znači primitivac, „dimster“ što znači neznalica, „iskompleksirani glupak, totalni idiot, budala, umnobolnik, lupetalo, drekavac, zlikovac, fašista, budaletina, mesar, pomahnitali mašinovođa“. Zamislite ko je to izgovorio? Vuk Jeremić, vođa međunarodne bande lopova i prevaranata.Kad sam već kod njega, šta mu radi Francuskinja dvadeset godina u njegovom Centru za održivi razvoj koja lobira za nezavisno Kosovo, a vodi je Nataša Kandić u inostranstvo i predstavlja kao normalnu Srbiju.Idemo dalje, nazivaju ga: Franko, Musolini, Hitler, izmećar Angele Merkel, kreten, psihopata, peder. A, ovo sve sada što ću citirati je mudri akademik, Đilas i njegovi saradnici: zlonameran, maliciozan, bezobrazan, podmukao, beskarakteran, nečastan, nemoralan, ohol, prepreden, osion, perfidan, bezočan, pakostan, sramotan, drzak, obestan, nedostojan, proračunat, iskvaren, bezobrazan i nesavestan.Mogao bi nabrajati danima i godinama, poštovani građani Srbije. Zašto oni ovo rade? rade? Zato da slome Aleksandra Vučića psihološki, zato mu napadaju svakodnevno porodicu, njegove roditelje. Nikada u istoriji ni jedna porodica jednog vladara nije više napadana nego napadana nego njegova.Poštovani građani, mi moramo svu energiju upotrebiti pozitivnu da radimo još bolje, još žešće, još jače, da gradimo tvornice i ono što predsednik radi i da ga sledimo i pretačemo energiju, jer jedino će tako ići Srbija napred.Gle čuda, perjanica Đilasova i Jeremića, dr Vesna Pešić, pa ona je tražila nasilje,

zagovara ulična krvoprolića? Nikada niste čuli nekoga iz Srpske napredne stranke da je ovakve bljuvotine izgovarao za opoziciju. Đilasova i Jermićova perjanica, prof. dr Vesna Rakić Vodinelić podržala je nasilje i psovanje majke Aleksandra Vučića od strane Marka Vidojkovića,

prof. dr Vesna Rakić Vodinelić je rekla – Vidojković psuje koloritno, slikovito i graciozno. Prijatno. Toj ženi nasilje je omiljeno. Ona je Siniši Malom, dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, crtala Hitlerove brkove. li to dolikuje jednom profesoru? Ona je nedavno ponovo uvredila predsednika, a to radi svakodnevno, Aleksandra Vučića i našeg poslanika Vladimira Đukanovića, vrsne pravnike i izvanredne političare, i retko vredne ljude kada je rekla – nedavno je kod mene došla kopija spiska advokata pripravnika, volontera pri Advokatskoj komori Beograda na kojem je pod rednim brojem 33. pisalo Aleksandar Vučić diplomirani pravnik iz Beograda na pripravničkom stažu kod advokata Vladimira advokata Vladimira Đukanovića. Završen citat.Da li možete verovati, poštovani građani, da ovo profesorka i Vladimira Đukanovića i Aleksandra Vučića izgovara?Ovim je, poštovani narodni poslanici, htela da ponizi i Aleksandra Vučića i Vladimira Đukanovića, a ponizila je sebe kao pravnika, u prvom redu kao profesora.Gospođo,

ako ste profesor, a ja verujem da jeste, iako ste poterani zbog profesure sa Pravnog fakulteta. Jeste profesor što se tiče diplome, a dostojnosti, neka procene građani Republike Srbije.Poštovana profesorko, ja sam sretan čovek što su moji bivši đaci, bivši studenti nadmašili mene u svakom pogledu. Zato sam se borio čitavog radnog čitavog radnog veka i boriću se do kraja života, a treba da ste i vi takvi, ako ste pravi pedagog.Poštovani građani Republike Srbije, Dragana Đilasa, veliki štetočina Srbije, vojvoda od 619 miliona pokradenih evra, ne interesuje uopšte razvoj Srbije, kako vidite, i razvoj Beograda. To ne kažem ja, poštovani Beograđani, vama se posebno obraćam, to kaže bivši američki ambasador u Beogradu Kameron Manter, koji je 2009. godine rekao: 2009. godine rekao: „Đilas mi je rekao da je njegov plan za razvoj Beograda samo marketinški, a ne realan“.Jel tačno, tačno, gospodine Đilas, da ste to rekli? Zato je, poštovani Beograđani, kod Đilasa dok je bio gradonačelnik Beograda, dok je bio ministar i direktor one kancelarije sve bilo samo marketing, samo nekoliko stvari.Poštovani Beograđani,

poštovani Beograđani, 13 godina izgradnje Narodnog muzeja bilo samo marketing, a za Aleksandra Vučića, kako ste videli, stvarnost. Tako je za Dragana Đilasa izgradnja brze pruge Beograd – Novi Sad bilo samo marketing,

čak su predlagali da se zatvori, a radnici pošalju kući u ovom domu Narodne skupštine, a za Aleksandra Vučića potpuna realnost.Na koncu, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, dok Dragan Đilas ruši institucije sistema i ne interesuju ga izbori, dotle Aleksandar Vučić Vučić svakodnevno vodi politiku mira, politiku bezbednosti naše zemlje, politiku zdravlja svih naših građana, politiku ubrzanog ekonomskog razvoja, a to sve zbog budućnosti naše zemlje. Hvala.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ministarka sa saradnicima, poštovani građani Srbije, kao što sam već danas rekao kada sam se obraćao u Narodnoj skupštini i građanima Republike Srbije u svojstvu izvestioca Odbora za pravosuđe, pred nama su predlozi zakona iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koji imaju za cilj utvrđivanje novog roka za primenu istih i to za početak 20025. godine, odnosno 2026. godine.Kada govorimo o predloženim zakonima, to je zaista neophodno sprovesti kako bi se ispunili svi potrebni uslovi i kako bi došlo do implementacije potrebnih zakonskih rešenja sa što manje poremećaja u već postojećem sistemu.Jedan od najvažnijih uslova kada govorimo o ovim predlozima zakona jeste kreiranje jednog jedinstvenog i centralizovanog sistema u kome će biti sadržani podaci koji se odnose kako na radna mesta, u javnoj, odnosno državnoj upravi i biće sadržani podaci koji se odnose na elemente plata zaposlenih, kao i drugi troškovi.Planirano je da se ovaj jedinstveni centralizovani sistem uspostavi u fazama, u periodu od 2020. do 2024. godine, ali ono što je mnogo bitnije, kako bi predvideli troškove za budžet Republike Srbije koji se odnosi na izdvajanje plata zaposlenih u javnom, odnosno državnom sektoru.Ali, za razliku od perioda pre 2012. godine, kada je Republika Srbija mogla da se pohvali osvajanjem medalja u određenim individualnim, odnosno ekipnim sportovima, mi smo Republiku Srbiju za ovaj period od skoro deset godina u potpunosti promenili.Mi smo do 2012. godine mogli da se pohvalimo da smo drugi u Evropi, ali otpozadi, kada govorimo o BDP-u, a danas možemo a danas možemo da se pohvalimo da smo zemlja koja je prva u Evropi prema kumulativnom privrednom rastu za 2020. i 2021. godinu za ovu godinu, i upravo je to jedna od najbitnijih stvari kada govorimo o platama i penzijama, iznosiće 7,5% i to je ono iznad očekivanja, ali svakako sa time ćemo nastaviti i u narednoj godini prema projekcijama budžeta koji smo ovde usvojili u Narodnoj skupštini za 2022. godinu.Ali, svega toga ne bi bilo da 2012. godine nismo razmišljali racionalno kako da naš ekonomski sistem učinimo održivim i kako da sugrađanima obezbedimo veće plate i penzije. Ono što ne moramo nikada da krijemo i ono čime možemo da se ponosimo jeste da smo se u toku pandemije korona virusa 2020. godine ponašali racionalno i odgovorno.Država je 2020. godine uspela da prepozna sve negativne efekte koji će doneti pandemija korona virusa kako u oblasti privrede, tako i kada govorimo o građanima Republike Srbije i tada je država nastupila veoma racionalno. Rekla je da te negativne efekte pandemije korona virusa jednom delom moramo da preuzmemo mi i na taj način je i pomogla kroz tri paketa pomoći ukupne vrednosti osam milijardi evra, ali ono što nas je posebno izdvajalo u odnosu na zemlje u regionu jeste bila jednokratna novčana pomoć od 100 evra našim punoletnim građanima.Iako smo se tokom 2020. godine vrlo racionalno ponašali, mi smo se odlučili da, umesto određenih strukturnih reformi koje su trebale da započnu tada, gradimo nove kovid bolnice. Izgradili smo potpuno nove tri kovid bolnice za nešto manje od četiri meseca.Odlučili smo da funkcionalnost našeg zdravstvenog sistema bude na najvišem nivou i taj zdravstveni sistem je u mnogim segmentima bolje funkcionisao nego zdravstveni sistemi širom Evrope.Odlučili smo se da nabavljamo najskuplje lekove, odlučili smo se da nabavljamo respiratore i druga medicinska sredstva, samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da naši građani budu sigurni i bezbedni.Ali, pored svih ovih troškova koje smo imali i pored svih ovih ulaganja, a podsetiću vas, takođe, da smo do 2012. godine kao država raspolagali samo sa pola kliničkog centra, a da danas imamo novi Klinički centar u Nišu, da danas privodimo kraju rekonstrukciju Kliničkog centra Srbije i da rekonstruišemo Klinički centar Vojvodine. Ali, i pored svih tih stvari, strukturnih, kojima smo uspeli da Republiku Srbiju učinimo modernijom i snažnijom zemljom, mi smo našli prostora i da u tim najtežim vremenima odvojimo potrebna novčana sredstva da povećavamo plate i penzije. I ta povećanja su bila i u 2021. godini, a na zadovoljstvo svih građana Republike Srbije, ona će se nastaviti i u 2022. godini.Povećavaćemo plate u javnom sektoru za 7%, odnosno 8%. Povećali smo minimalnu zaradu.

da iznesu teret fiskalne konsolidacije, koje su započele 2012. godine, kako bi naš ekonomski sistem ojačali i kako bi danas mogli da se pohvalimo da imamo rast od 7,5%.Ali, do 2012. godine mi smo na čelu države imali ljude koji su isključivo brinuli za svoje interese, a posle 2012. godine na čelu države imamo one ljude koji isključivo brinu za interese Republike Srbije.Ono Srbije.Ono što je velika razlika kada posmatramo i određene zemlje u našem okruženju, ali i u Evropi, jeste da nekome očigledno ne odgovara jaka, da ne odgovara snažna, stabilna, samostalna Srbija, Srbija koja samostalno donosi svoje odluke. I upravo ta želja da Srbija mora da sastavlja vlade u stranim ambasadama, da im drugi sastavljaju vlade u određenim restoranima i kafićima širom Beograda, je dovela i do ovih talasa protesta koji se dešavaju u Srbiji poslednjih dve nedelje.Predvodnici tih protesta, a to sam i u nekoliko ranijih sednica pričao, jesu takozvani predstavnici ekoloških stranaka, i ne kažem za džaba takozvani predstavnici ekoloških stranaka, zato što su se oni pojavili pre skoro dve godine i koji su govorili da isključivo zastupaju Zelenu agendu, zaštitu životne sredine, zdraviju zemlju, vodu, vazduh, a u stvari su oni predstavljali filijale političkih stranaka i to ne bilo kojih političkih stranaka, nego onih političkih stranaka koji se zalažu za to da dođu na vlast bez izbora, bez volje građana, a možda i uz pomoć određenih stranih faktora da bi ih neko dekretom postavio na vlast.Kada

koji su u junu mesecu 2021. godine dobili pomoć od Rokfeler nevladine organizacije u iznosu od 25.000 evra.U potpunosti se slažem sa onim tezama, a to je predsednik Aleksandar Vučić nekoliko puta rekao, da je očigledno da u ovim protestima ti zeleni pokreti žele da preuzmu političko vođstvo nad Draganom Đilasom, Marinikom Tepić, ali ono što je bino, nemojte to da radite na ulicama i nemojte to da radite preko grbače naroda.Ono što smo mogli da vidimo u prethodnih dve nedelje jeste grubo kršenje i Ustava Republike Srbije i zakona. Ograničavanje slobode kretanja može jedino da se sprovede u skladu sa Ustavom i zakonom i u određenim specifičnim situacijama, ali to ne ne mogu da rade pojedinci, niti mogu da rade određeni pokreti i određene političke stranke.Očigledno je da postoji želja određenih političkih funkcionera da preuzmu određene nadležnosti iz Ustava i zakona i da oni nekome blokiraju slobodu kretanja. I to se desilo i širom Republike Srbije, ali to se desilo i na autoputu, odnosno međunarodnom putu. I kome treba? Ja zaista danas pitam - kome treba zarad jeftinih političkih poena da blokira autoput, da blokira saobraćajnice, kako bi izneli određene političke pamflete i određene političke poruke?Oni vam kažu da je njihov da je njihov jedini problem to što smo mi ovde narodni poslanici izglasali Zakon o eksproprijaciji, a da ga pritom oni nisu pročitali, da im je problem Zakon o referendumu, a Venecijanska komisija nam je rekla da je taj zakon dobar. Njima je problem „Rio Tinto“, ali neće da vam kažu da je „Rio Tinto“ došao u Srbiju 2004. godine. I kao što je moj kolega Đorđe Dabić u današnjem izlaganju rekao, niz dokumenata je potpisano od 2004. do 2012. godine. Jedino Jedino što je postojala saglasnost između države Republike Srbije i „Rio Tinta“ je bio jedan memorandum iz 2012. godine, ali gde u drugom stavu tog memoranduma je rečeno da ne postoje međusobne obaveze između dve ugovorne strane.Nama govore ljudi čiji je ministar Oliver Dulić vodio Ministarstvo ekologije i koji su očistili budžet Republike Srbije, umesto da čiste deponije. Oni nama danas kažu da se mi ne zalažemo za životnu sredinu, a Ministarstvo zaštite životne sredine uradilo za period od godinu dana više nego prethodnih 10 godina.Premijerka Brnabić ovde, čitajući ekspoze, navela je da je jedan od osnovna tri prioriteta zaštita životne sredine. Mi to danas radimo. Mi smo zasadili, odnosno resorno ministarstvo je zasadilo preko 150.000 sadnica. Radimo nove prečišćivače otpadnih voda. Radimo sve što je neophodno da postupamo u skladu sa Zelenom agendom.Ali, dokaz tome da mi radimo vrlo odgovorno i da radimo za interes građana Republike Srbije pokazuje i današnja vest da su se zemlje EU složile da Republika Srbija otvori Klaster 4, koji se odnosi na Zelenu agendu i održivi razvoj. Ta odluka će biti donesena nakon Međuvladine konferencije, koja će se održati 14. decembra u Briselu. U okviru tih klastera će biti otvorena pregovaračka poglavlja transportna politika, energetika, transevropska mreža, životna sredina i klimatske promene.Ali, to nećete čuti na medijima kao što su N1, Nova S, Direktno. Nećete čuti, zato što bi se time otvorila tema – šta ste vi radili do 2012. godine kada govorimo o zaštiti životne sredine?Onda vidite proteste, prisustvujete da gledate od kuće proteste, gde ljudi zatvaraju autoput i saobraćajnice, ljudi svoju decu vade iz kola kako bi prešli Pančevački most, a onda u toku tih protesta vam dođu Dragan Đilas, Marinika Tepić i Dejan Bulatović, a to je taj Dejan Bulatović koji je otvoreno pretio da će po padu vlasti svako juriti svog naprednjaka.Zašto, čemu iznosite laži kada govorimo o bilo kom zakonskom predlogu? Zato je predsednik Aleksandar Vučić za razliku od svih bivših predsednika otišao u tu Loznicu i uprkos svim blokadama, otišao automobilom da razgovara sa svojim narodom. Ali, kada smo gledali taj prenos, pa nismo baš videli da su se građani Loznice, odnosno Gornjih Nedeljica toliko zabrinuli. Ljudi imaju određenu opravdanu zabrinutost. Ali, znate zašto su zabrinuti? Zato što konstantno svaki dan čitaju o tome kako je „Rio Tinto“ najveći problem. Ali, taj isti Dragan Đilsa, Marinika Tepić i Dejan Bulatović neće da vam kažu da je za vreme vladavine DS „Rio Tinto“ ušao u Srbiju.Ono što takođe želim da kažem jeste da je danas predsednik Aleksandar Vučić posetio i gradilište „Beograd na vodi“ i rekao da je to jedan od najvećih projekata. Kada odemo, možemo da vidimo šta je sve urađeno na prostoru nekadašnjeg Savskog amfiteatra. Ali, za to su se oni bunili, i to su se protivili i rekli su da će od „Beograda na vodi“ biti samo maketa, a mi smo danas izgradili nekoliko zgrada, najveći park u ovom delu Evrope, najveća zgrada u ovom delu Evrope će biti.Mi radimo sve samo da bi sve samo da bi Srbiju unapredili, da bi Srbija bila modernija i razvijenija.Ono što takođe moram da kažem jeste da se postavlja pitanje – zašto se vrši pritisak na ulicama? Pritisak se vrši isključivo na ulicama zato što nemaju politički program, zato što nemaju političku ideju.Danas im konferenciju ima isti taj Sava Manojlović. Znate šta je on zamerao u pogledu Zakona o referendumu? Zamerao je to što ukoliko podnosite u budućnosti narodnu inicijativu, morate da izdvojite 11.000 evra da biste te potpise overili kod notara.To Savi Manojloviću nije smetalo kad je podnosio narodne inicijative ovde u Narodnoj skupštini za rijaliti programe, a šta je sporno da overavamo? Šta je sporno da te potpise overavamo? Time se obezbeđuje veći stepen pravne sigurnosti za sve građane Republike Srbije zato što vi, ukoliko želite da podnesete narodnu inicijativu, odete kod notara, notar konstatuje da ste vi pristupili, da su to vaši lični podaci, nema nikakvog problema.Drugi problem jeste zato što ukoliko ne uspe referendum on se odlaže za godinu dana. godinu dana. To vi kažete. Vi kažete koji niste otvorili ni jedno pregovaračko poglavlje, vi pričate o tome koji ste svu svoju većinu ovde u Narodnoj skupštini vodili ka tome da se zastupa politika ka EU, niste otvorili ni jedno pregovaračko poglavlje i onda postavljamo pitanje – šta je konačni cilj? Konačni cilj jeste usporiti Srbiju, srušiti Aleksandra Vučića, ali ga srušiti bez izbora.Ono po čemu se mi razlikujemo je upravo onaj skup u Areni, kada je predsednik Aleksandar Vučić rekao da je politika SNS da ujedinjujemo Srbiju, da ujedinjujemo građane Republike Srbije zato što smo u ovom trenutku mali i nemamo luksuz da stvaramo unutrašnje sukobe. Tih 10 programskih načela su veoma važni za napredak Srbije, a to je samostalnost Srbije, demografski oporavak Srbije, nulta stupa prema organizovanom kriminalitetu i korupciji i ono što je najbitnije razvijanje političkog dijaloga u društvu. Mi želimo da razgovaramo i kada god smo razgovarali pokazivali smo visok stepen konstruktivnosti. Te otvorenosti i konstruktivnosti od strane njih nema.Uzeću još samo minut kako bi moje kolege mogle da uzmu učešće u raspravi.Kada govorite o zelenim ciljevima koje vi želite da postignete kroz ove proteste, to je laž građani Republike Srbije zato što vi imate, nakon protesta, u toku jučerašnjeg dana gospodina Zelenovića koji je građane Šapca delio u građane prvog i drugog reda. On je otišao ispred predsedništva i postavio političke zahteve, a to je da se u Skupštini donese zakon kojim će se zabraniti „Rio Tinto“ i drugi jeste da se promene, odnosno da se razreše svi članovi REM-a. Tu upravo postoji ta ključna veza. Te iste zahteve su podnosili oni na prvom međustranačkom dijalogu da se smene svi članovi REM-a. To im je bitno zato da bi oni postavili svoje ljude i da bi nastavili sa svim onim što su radili od 2012. godine kada su stvarali carstvo „Multikoma“.Molim građane Republike Srbije da, pošto su oni najavljivali proteste i za naredne nedelje, ostanu suzdržani i, kao što je predsednik Aleksandar Vučić rekao, ne smemo da dozvolimo teror manjine nad većinom, da moramo da ostanemo suzdržani i da ostanemo pribrani, da nadležni organi rade svoje poslove.Ja ću, kao i moja poslanička grupa, u danu za glasanje podržati ove zakone zato što ovi zakoni upravo daju zamajac boljoj, snažnijoj i modernijoj Srbiji. Hvala.

onako koncizno odgovorili na nekoliko laži koje su iznete na toj konferenciji za štampu, pre svega Savo Manojlović uz pomoć svoje koleginice Katarine Golubović, i ja ću sad samo tri tačke da ne bismo javnost mnogo zamarali, vi ste to detaljno objasnili, a ja sad ovako.Kao neko ko je predlagač Zakona o referendumu, mogu vam reći da su to tri stvari koje zameraju – potpisi, cenzus i nije bilo javne rasprave. Sve drugo je ulazak u detalje i zaista nije razlog da se neko nađe na ulici.Da vidimo prvu stavku, nema javne rasprave, kažu, što znači da, kao što vi rekoste, nisu ni čitali zakon, niti su pratili sve ono kako je tekla priprema zakona, ali i te kako su dobro mogli to sve da isprate. Nema javne rasprave. Reći ću vam da u oktobru i novembru 2019. godine, kada je prvo pisan Zakon o referendumu, ozbiljna javna rasprava i između ostalog i tri okrugla stola Beograd, Novi Sad i Niš. Zatim, u ovom sazivu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kada je ponovo razmatralo Zakon o referendumu, koji se već našao ranije 2019. godine pred Vladom, pa smo ga vratili, sada ga dopunili, i 2021. godine još jedna javna rasprava. Dakle, od 8. do 29. jula ove godine. E, sad, iskreno, moram vam reći da nisam znala da će gospoda tad biti na moru. Znate, kad vi pišete ozbiljan dokument za državu vas ne zanima godišnji odmor, vi šaljete komentare na zakon.Još jedna stvar, nije baš da su bili na moru i nije baš kao što reče Katarina Golubović nismo mogli da skupimo ljude da odgovorimo. Ako je vama taj Zakon o referendumu deveta rupa na svirali, niste mogli da ih skupite. Evo, ovako, 21 udruženje i 34 fizička lica podneli komentare, primedbe, tokom javne rasprave na Zakon o referendumu. Dobar deo tih primedbi, ne može sve, dobar deo tih primedbi ne može, jer neki nisu bili ni u skladu sa Ustavom i neki zaista nisu imali svrhu i ljudi nisu dobro poznavali okolnosti, ali dobar deo je usaglašen, razmatran. To dobro znaju i oni i znaju šta je implementirano u ovaj Zakon o referendumu. Zato dosta sa lažima. Kao što ste vi rekli, toliko neistina se iznosi. To njih ne zanima, kao ni novinare koji te laži prenose dalje i šire i dovode narod u zabludu. Dakle, prva stavka da nije bilo javne rasprave ne stoji.Druga stoji.Druga stvar, potpisi, i vi rekoste da nije njima problem 40 dinara, po čoveku 40 dinara, i ja ne znam zašto to množe sa 30.000 i pričaju o 10.150 evra, koliko je suma koja je neophodna. Ko ti traži 10.000 na gomili? Nećeš dati 10.000 evra i dobiti 30.000 potpisa. Ne prodaje se to na kilo, ja tebi, ti meni. Ljudi pojedinačno, svoj potpis, ličnu kartu, 40 dinara. Ideja je dobra i hoću da stanem iza toga.To je suština kod prikupljanja potpisa i ono što ste vi rekli – verifikacija, autentičnost potpisa. To je problem Savi Manojloviću i onima oko njih. Nema ljudi koji će imenom, prezimenom, izvađenim dokumentom da garantuju, da stoje iza njihove ideje. Jel stajalo 4.000 ljudi, ko što reče Vučić, na protestu? Pitanje je ko je sve bio među tih 4.000 ljudi i koliko ima pravih ekologa, kako ja rekoh malopre. ljudi, neka izvade ličnu kartu i potpiše. Nećeš da daš 40 dinara da notar proveri da si to ti, u redu, evo, elektronski, prijavi se na portalu e-Uprave i neka ti Savo Manojlović organizuje, on je obrazovan momak, besplatno, preko portala e-Uprave.Znači, nema problema oko potpisa, osim ako nemaš ko da ti potpiše, ako hoćeš da kupiš na kilo, ja tebi 10.000 evra, ti meni 30.000 potpisa. Pa gde to tako ima? ima? Možda negde u nekoj šumi, ali u Srbiji ne. U Srbiji 21. veka imamo procedure, pravila, kroz institucije postoji utvrđena procedura kako bismo svi mogli da se lepo pogledamo u oči, a ne da te 40 ljudi prati na „Jutjubu“, a meni pričaš da možeš hiljade da izvedeš na ulice. Izvedi ih! Samo što to izgleda nije tako politika. Mnogo je lepo kad imaš N1, pa tamo pričaš šta hoćeš. Kada pogledaš narod u oči,

nema obavezne većine, referendum uspeva ako je glasala većina od izašlih ljudi?

To piše u Ustavu iz 2006. godine. Kako se ne setiše do sad da pričaju o tome da to ne valja? Kako taj isti Savo Manojlović iz tog istog udruženja za zakonitost i ustavnost se ne seti da ovi dokumenti nisu u skladu sa tim Ustavom i sa tim kako se zove njegova firma? Nije se toga setio.Kako setio.Kako je legla uplata, ja to zovem zabrinutost po uplati, čim legne uplata, tim postaneš zabrinut za neki društveni problem. E, legla uplata i krenula zabrinutost i on krenuo na teren, pa nekako tu ustavnost i zakonitost spakovao u ekologiju i izađoše oni na te ljude pogledati u oči i najbolje bi bilo da ako je tako siguran u sve to, da zaista izađe na izbore i da kaže – evo, svi ovi ljudi hoće da stanu iza mene, ja ću biti njihov glas naroda u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tako da, otprilike se zna da su u aprilu izbori, neka krene sa prikupljanjem, pa, evo imamo jednu opozicionu kolonu, Savo će voditi drugu, Zelenović će treću. Zelenović reče neće sa Savom, ima druge zahteve i druge ultimatume, tako da, za sad imamo tri, možda će biti četiri, pet.Koliko god da bude dobrodošli su, ovo je demokratija i treba da imamo širok spektar političkih programa i ponuda pa da vidimo šta ljudi misle, ko je taj ko garantuje stabilnost, sigurnost, dalji ekonomski razvoj i prosperitet države. Čini mi se, nema mnogo političkih programa koji ne da to obećavaju, nego već mogu i da pokažu rezultate šta su uradili u prethodnih 10 godina. To nije mali period i to je vreme puno izazova, ne samo u Srbiji i regionu, nego i u svetu, a čini se da je Vučić uspeo bolje nego iko, barem u Evropi da izgura kroz te teške izazove i Srbiju i dalje drži daleko ispred svih.

Novi rok se odnosi na 2025. godinu kada se procenjuje da će se ispuniti svi neophodni uslovi kako bi se pristupilo ovoj primeni.Danas u Srbiji postoji jedan sektor koji se zove „Multikom“. To su oni koji sebe nazivaju elitom i koji misle da se na njih nijedan zakon ne odnosi. To su oni registrovani u raznim poreskim rajevima, dakle, ne plaćaju porez u Srbiji. To su oni koji u svom vlasništvu imaju medije sa kojih pljuju sve one koji ne misle kao oni.Dakle, oni su sve, a svi ostali su ništa. To su oni koji idu da kažu građanima Srbije kako danas žive loše a izlaze iz džipova koji koštaju oko 150.000 evra. To su oni koji kažu da je srpski narod genocidan, kojima je svaki stranac i svaka strana zemlja preča nego Srbija.Bili su na vlasti do 2012. godine,

Oni bi danas opet na vlast, da dopune budžet „Multikoma“ narodnim parama, kao što su oduvek radili, da ubede nekako narod da je sve ono što su radili do 2012. godine – nema veze, sve zatvorene fabrike, urušena ekonomija, vojska, sve to – nema veze. Danas će oni kao borci za ekologiju da mažu ljudima oči i ulicom, pošto izborima ne mogu, da opet dođu na vlast.U subotu se na ulicama Srbije videlo kako baš oni manipulišu narodom. Moglo se videti kako zbog njihove nekontrolisane želje za vlašću očevi i majke u naručju nose svoju decu kod lekara, jer nisu mogli da prođu blokirane ulice, ali njih je briga za to. I to baš oni su doveli Rio Tinto i baš oni su izdali sve dozvole. Ja verujem da će, kako vreme bude prolazilo, njihova namera postajati sve jasnija.Od

oni koji svoj politički neuspeh, svoj nedostatak političkog programa, a ogromnu želju za vlašću kriju za brige o životnoj sredini a dokazali su da ih nije briga ni za životnu sredinu u kojoj živimo ali ni za živote građana.Srbija danas pokazuje rešenost i odgovorno se ponaša i znam da neće dozvoliti da interesi bilo koje kompanije budu ispred javnog interesa i ispred interesa svakog domaćina u našoj zemlji.Kao što rekoh, Srbija danas pokazuje rešenost da očuva prirodu za buduće generacije, ali i da stvori uslove da se prirodna bogatstva koriste na dobrobit našeg naroda i naše Srbije. Hvala.

Poštovana ministarko, dame i gospodo poslanici, poštovani građani, odlaganje početka ovih reformi o kojima danas govorimo je zaista opravdano kao što smo čuli od većine govornika i od same ministarke, pre svega zbog situacije koju smo imali sa korona virusom. Međutim, treba naglasiti, kada govorimo o korona virusu i pandemiji da je Srbija kroz ovu krizu prošla i još uvek prolazi izuzetno dobro. Pre svega zahvaljujući liderstvu predsednika Vučića.Kada tome dodao inicijativu predsednika za otvoreni Balkan, kao i odličnu politiku prema susedima u smislu da smo svim susedima ponudili i poklonili veliku količinu vakcina kako bismo pokazali široku ruku, možemo slobodno reći da je Srbija uz privredni rast koji je nezabeležen u istoriji ovakvih kriza zaista u ovom delu Evrope, a svakako politički lider regiona.Kao takva, naša država želi da što pre krene sa reformama, međutim, da bi se ove reforme o kojima danas govorimo i koje želimo da odložimo za 2025. godinu, da bi se one sprovele adekvatno, potrebno je razgovarati sa sindikatima, strukovnim udruženjima, predstavnicima zaposlenih i svim onim drugim zainteresovanim stranama da bi upravo to sprovođenje takvih reformi koje su izuzetno značajne, bile sprovedene na jedan demokratski način. Upravo zbog toga se slažem da je te reforme potrebno odložiti do 2025. godine.Obzirom da su ovih dana aktuelni tzv. ekološki protesti, želeo bih samo da kažem građanima da treba da znaju da je reformom javne uprave, tačnije uvođenjem digitalizacije Republika Srbija je direktno spasla 28.000 stabala i 10.000 kilovat sati energije, čime je direktno uticala na zelenu energiju.Želeo bih da se osvrnem i na zakon o kome ćemo sutra govoriti da se ne bih sutra ponovo javio za reč i uskraćivao mojim kolegama vreme. To je zajam neophodan za proširenje gasne mreže na Zlatiboru i okolini. Želim da naglasim da je ovo izuzetno važno razvojno ulaganje od čega će korist imati građani i privreda kraja u kome stiže gas, ali i cela Srbija. U zlatiborskom kraju, kao i u naseljima do kojih će doći gas ima mnogo domaćinstava sa starijim sugrađanima koji će uvođenjem gasa biti pošteđeni nabavke, skladištenja drva ili uglja i konstantnim loženjem. Biće dovoljno da pritisnu dugme i da za istu količinu novca greju ne samo jednu prostoriju, već ceo dom.Takođe širenje gasne infrastrukture doprineće dolasku novih investitora na sam Zlatibor i okolinu, čime će se ojačati turistički privredni kapaciteti. Osim toga, širenje gasne mreže će imati i povoljan uticaj na demografiju, jer se time podiže životni standard i direktno utiče na smanjivanje broja ljudi koji žele da napuste selo. Naravno, širenje gasne mreže ima i ogroman značaj za ekologiju, jer se time praktično gase kotlarnice koje zagađuju vazduh, ali i smanjuje seča drveća čime se direktno poboljšava kvalitet vazduha.Na

Njihova dvoličnost se ogleda i u tome da se Marinika i Đilas pozivajući se na ekologiju upravo voze u džipovima vrednim više od 100.000 evra i sa nekoliko hiljada kubika, koji ispuštaju ogromne količine izduvnih gasova.Koliko gasova.Koliko je Đilas zabrinut za prava običnih građana možemo videti koliko je brinuo za prosečne potrošače u gradu Beogradu. Setimo se situacije sa trgovinskim lancima kada je Đilas bio gradonačelnik, kada su sprečavani nastanci drugih lanaca u Beogradu, nego je postojao samo jedan.Isto tako za vreme Dragana Đilasa, bilo je gotovo nemoguće dobiti građevinsku dozvolu za zgradu na bilo kojoj atraktivnoj lokaciji, a bukvalno nemoguće dobiti građevinsku dozvolu za blok stambenih zgrada i sve to dok njegov medijski partner Mišković ne rasproda sve stanove u „Belvilu“. Da ne bude da sam nešto izmislio, dovoljno je samo pogledati podatke Zavoda za statistiku koji govore sami za sebe. Kada je Đilas bio gradonačelnik izdato je nekoliko puta manje građevinskih dozvola nego danas kada Beogradom upravlja SNS.Tako je 2010.

Đilasa.Ukoliko uzmemo u obzir da prosečno jedna trećina svih izdatih građevinskih dozvola odlazi na Beograd, dolazimo do zaključka da danas u Beogradu se izda onoliko građevinskih dozvola koliko se u Đilasovo vreme izdavalo u celoj Srbiji.Koliko Srbiji.Koliko je Mišković bio privilegovan govori činjenica da pravni naslednik „C marketa“, „Deleze“ se pre nekoliko dana obavezao, odnosno moraju da obešteti 3.343 mala akcionara jer su oni pobedili na sudu i dokazali da je vrednost akcija bila znatno veća nego ona po kojoj ih je Mišković isplaćivao prilikom privatizacije. Ovde imam obaveštenje generalnog direktora kompanije „Deleze“ Žan Vol Dokera, izvinjavam se gospodine ako nisam pravilno pročitao njegovo ime, kojim on obaveštava akcionare da će svaki akcionar „C marketa“ koji je podneo tužbu i rešenje Privrednog suda u Beogradu iz 2018. godine i 2020. godine, je doneto da će svaki akcionar dobiti dodatnih 48.581 dinar.Dakle, dinar.Dakle, Đilasov partner Mišković je svakog malog akcionara oštetio za tačno 400 evra. Ukupna suma koja će se isplatiti je 48.000 dinara po akciji, plus 31.000 dinara za kamatu, dakle 80.000 dinara će svaki od njih dobiti. Za toliko je Mišković, nekadašnjih Đilasov partner, oštetio građane, male akcionare „C marketa“.Pošto sam ja studirao ekonomiju mogu vam reći da na osnovu ovih podataka se lako dolazi do cifre od više 100 miliona evra za koju je oštećena država u ovom poslu. To je još jedan od razloga zašto bi Đilas ponovo želeo da dođe na vlast, da bi opet nekom svom tajkunu, nekom svom partneru omogućio monopol ili političke kontakte pa da zajedno tajkuni i strani ambasadori u kafani sastavljaju Vladu Srbije.Na sreću građana ta vremena su odavno prošla. Vlast se dobija samo na izborima, a Vlada u Narodnoj skupštini, po meri građana Republike Srbije.Takođe, želeo bih da kažem da sam pre nekoliko dana sa kolegama poslanicima, Viktorom Jeftovićem i Lukom Kebarom, zajedno smo obilazili radove na početku izgradnje metroa koji je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. To je upravo potvrda onoga što se dešava trenutno u ovoj Srbiji. Mi kada smo obećali izgradnju metroa mi smo tu izgradnju metroa započeli, za razliku od Đilasa koji je obećavao više puta u svojoj političkoj karijeri metroa, kada je bio gradonačelnik. Međutim, to je njemu služilo samo da zamagli pogled građanima da oni ne vide njegove špekulantske radnje kojima je postao najbogatiji političar.Ne postoji političar u svetu koji je svoje bogatstvo povećao za 619 miliona evra. Svi političari kada dođu na vlast su prijavljivali manjak prihoda, čak i Donald Tramp kada je postao predsednik SAD i kada se završio njegov mandat prijavio gubitak od nekoliko milijardi dolara. Samo je Dragan Đilas uspeo da se obogati za vreme svog mandata.Pozivam

a svaku eventualnu štetu koja bude nastala usled blokada, usled rušenja i paljenja platićemo upravo mi, svi građani Republike Srbije.Na kraju, puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću za borbu u bolju Srbiju. Prijatno. Hvala,